Prehajamo na določitev dnevnega reda 94. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 21. januarja 2022, s sklicem seje.

Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. MAG.

Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Konkretno. Izvolite. MONIKA

Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. BRANKO

Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite.

Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika državnega zbora.

Hvala